Hvala

i predpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine. Molim glasujmo. Utvrđujem

Evo, poštovane kolegice i kolege, idemo ovaj, na: - Izvješće o korištenju europskih strukturnih investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. podnositelj je Vlada RH sukladno članku, zaključku HS-a donesenom na sjednici održanoj 24. listopada 2014. Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove EU. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani ministar. okej. Prije nego što dam riječ ministru regionalnog razvoja i fondova EU, poštovanom Šimi Eriću, imamo zahtjev za stanku u ime Kluba SDP-a, poštovana zastupnica i potpredsjednica HS-a Sabina Glasovac, izvolite. Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo još jednom upozorili na ozbiljno stanje u kojem se Hrvatska nalazi kada govorimo o povlačenju sredstava i korištenju sredstava koje su Hrvatskoj stavljeni na raspolaganje od strane EU. Dakle situacija nije nimalo sjajna niti bajna kao što se to želi pokazati. Ako pogledamo podatke koji su predočeni u ovom Izvješću od ulaska Hrvatske u EU i od zapravo mogućnosti da koristimo sredstva EU, kada pogledamo realizirana sredstva, ne ugovorena nego ona povučena odnosno uplaćena po pojedinim operativnim programima, onda ćemo vidjeti da je prosjek RH u povlačenju u povlačenju tih sredstava od početka do 31. prosinca 2020. g. 65,71%, a najgori smo nažalost tamo gdje nam je to možda najpotrebnije, u poljoprivredi i ribarstvu gdje je prosjek povučenih sredstava tek javnih 52,35%. Želimo upozoriti i na to da imamo ozbiljnu kadrovsku devastaciju u sustavu EU fondova, nedostaje nam ljudi koji se ovim područjem bave, stoga se ozbiljno postavljaju pitanje na koji način namjeravamo do zadanih rokova povući ovih 25 milijardi s kojima se premijer Plenković nerijetko hvali. Svjedočimo također, i stalnim poništenim natječajima iz NPOO-a te izmjenama natječajne dokumentacije na dnevnoj bazi i još jedan podatak, prema podacima u Izvješću europskog javnog tužitelja koji kontrolira koliko se zakonito troši europski novac iz EU proračuna, Hrvatska je među najgorim zemljama i tu zapravo prema količini sredstava za koje .../nerazumljivo/... Ured europskog javnog tužitelja sumnja ili je već utvrdio da se nezakonito trošio. Radi se o ozbiljnih 324,1 milijun Sve su ovo razlozi za zabrinutost i ozbiljnu raspravu u HS-u. Stoga molim da nam odobrite stanku. **Reiner, Željko (HDZ)** Naravno, stanka će biti određena. U ime Kluba zastupnika HDZ-a stanku je zatražio poštovani zastupnik Marko Pavić. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Molim u ime Kluba HDZ-a stanku od 10 minuta da još jedanput istaknemo na koji način EU fondovi mijenjaju Hrvatsku i koliko je Hrvatska u biti vrlo uspješna u povlačenju EU sredstava, a to da ovo više nije tema dovoljno govori i prazna sabornica s oporbe, da nekog nema praktički tko bi kritizirao, osim potpredsjednice Sabora i kud baš SDP koji je izgubio milijardu eura u prethodnoj omotnici jer nisu, dakle 2013. kad smo ulazili u EU, u EU, kad se pregovaralo EU fondovi, bila je stavka da one zemlje koje su ušle prije 2013., imale su krizu 2008., mogle su dobiti dodatnih 10%, mogli ste se izboriti za milijardu eura više, niste. A šta ova Vlada radi? Izborila se za 25 milijardi eura do 2030. Povlačenje, ja mislim, ministre, na odboru smo raspravljali, da smo 13. od 27. po isplaćenosti sredstava, oko 75%, isplaćeno, po Nacionalnom planu oporavka i otpornosti po isplaćenim sredstvima koji su stigli u hrvatski proračun smo 3. u EU iza Italije i Španjolske. Fond solidarnosti iskoristili smo više od 100%, 140%, prema tome, a kada govorite o korupciji, korupcija ima ime i prezime i upravo je ova Vlada zahtijevala da i odobrila ovaj Sabor da Ured europskog tužitelja ima ured u Zagrebu, mogli smo biti jedna od 5 zemalja koja to nisu htjele. Mogli smo, ali nismo. Prema tome, nema, a da ste bili na sjednici matičnog odbora, kolegice, vidjeli bi i da europska sutkinja, odnosno revizorskog suda tvrdi da u uzorcima nema problema s EU fondovima, nema sistemskog rizika, Hrvatska uspješno povlači EU fondove i to svugdje, a to dokazuje, da ste evo, vi jedini iz SDP-a i još možda par oporbenih zastupnika ovdje. **Reiner, Željko (HDZ)** Povredu Poslovnika digla je poštovana zastupnica Glasovac. U čemu je povrijeđen Poslovnik? U čl. 238, omalovažavanje zastupnice. Kolega Pavić bi trebao znati da možda i je u pravu kad kaže da korupcija ima ime i prezime, ali ima i zajednički nazivnik, a to je često HDZ.

institut funkcionira i time ste povrijedili članak 238. Hrvatska je uspješna u povlačenju sredstava, a kada govorite, ako govorite pogledajte i u Rijeku i sortirnicu i sve šta se tamo dešavalo. Pogledajte malo i u svoj Dobro. Sada ćemo dati riječ ministru regionalnog razvoja i fondova EU. E, a propos stanke da. Hoćete li da napravimo stanku ili ne? Kako god. Želite jel'? Dobro. Onda ćemo imati stanku do 12,26.

Evo poštovane kolegice i kolege stanka je istekla. Prije nego što dam riječ poštovanom ministru Šimi Erliću dozvolite mi da pozdravim na diplomatskoj galeriji izaslanstvo međuparlamentarne skupine prijateljstva Estonija – Hrvatska, Estonskog parlamenta koje boravi u posjetu međuparlamentarnoj skupini prijateljstva Hrvatska – Estonija našeg Sabora. Pozdravimo ih. A sada ću kao što sam najavio dati riječ ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije poštovanom Šimi Erliću, izvolite. Hrvatskome saboru, sve vas skupa srdačno pozdravljam. Vlada Republike Hrvatske obvezna je Hrvatskom saboru podnositi redovno šestomjesečno izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i prema tome, evo nastavljamo sa ovom jednom dobrom praksom izvještavanja Hrvatskoga sabora o kretanju, apsorpcije i generalno svih pitanja koja su važna za europske strukturne investicijske fondove. Dostavljamo te informacije prema Hrvatskom saboru. Vjerujem da ste izvješće dobili sa svim onim komponentama koje on sadržava prije svega financijske pokazatelje o samoj apsorpciji sredstava, uspješnosti i apsorpciji do danas, odnosno za razdoblje od 1. srpnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine. Ono što bih napomenuo jest da smo najmlađa članica EU od 2013. godine, da koristimo prvu financijsku, punu financijsku perspektivu i da nam je na raspolaganju ukupno 11,33 milijarde eura, da ove godine obilježavamo i svoju desetu godišnjicu članstva Europske unije i da sa zadovoljstvom možemo ustvrditi kako su koristi od europskih fondova sve prisutne, kako su vidljive svim krajevima Hrvatske i kako su europski fondovi, europski projekti koji se realiziraju kroz europske fondove jedna pozitivna priča koja nosi razvoj u svim krajevima Republike Hrvatske. Podaci kažu da smo u plusu 10,8 milijardi eura u odnosu na uplaćeno, …/Govornik se ne razumije./… isplaćeno iz europskoga proračuna. Prema tome, to dovoljno govori o tome koliko su važni europski fondovi za sve nas. Izvješće koje je predmet današnje rasprave obuhvaća period od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine i možemo vidjeti da smo u tom razdoblju bili na 121,76% ugovorenosti sredstava, da smo bili na 77,46% isplaćenih sredstava i 67% ovjerenih sredstava, te da ako se usporedimo sa današnjom situacijom i redovno izvještavamo o tome hrvatsku javnost sada smo na 124% ugovorenih sredstava, a isplaćenih smo 85% i ovjerenih 70%. Dakle, vidi se dinamika i nastavak i nastavak rasta i trenda isplaćenih i ovjerenih sredstava koji su važni za ukupnu potrošnju svih sredstava. Prema izvoru Cohesion data koja je neovisna platforma Europske komisije koja mjeri po država članicama samu apsorpciju. Mi smo 2020. godine bili na 28 mjestu kada je bila još Velika Britanija, dakle na začelju EU. Po isplaćenim sredstvima danas smo na 14 mjestu i postepeno kako idemo kraju razdoblja ove godine završavamo financijsko razdoblje podiže se i naša apsorpcija i iskorištenost svih fondova koji su stavljeni na raspolaganje. Generalno možemo kazati da je to jedan uspjeh obzirom da se radi o prvoj punoj financijskoj perspektivi Republike Hrvatske. Fondovi su nam u brojnim stvarima pomogli, u tome da ubrzamo svoj razvojni investicijski ciklus. Doprinijeli su nam isto tako i makro ekonomskom rastu i stabilnosti Hrvatske, otpornosti hrvatskog gospodarstva koja se isto tako osjetila i sada nakon krize 2020. i covida gdje brže izlazimo iz kriznoga razdoblja i imamo stope rasta koje su iznad prosjeka EU. Po mnogim brojnim dostupnim pokazateljima dostižemo europske prosjeke. Štoviše i prema izvješću koje je bilo prezentirano, indeks održivoga razvoja koje prati napredovanje Hrvatske prema 17 ključnih ciljeva koje smo se obavezali pratiti ciljeve UN-a, programa održivoga razvoja. Hrvatska je 2022. godine bila na 23 mjestu, a sada je 2023. po najnovijim podacima čak na 12 mjestu po svim dostupnim podacima koji ne mjere samo ekonomske i gospodarske pokazatelje, nego jedan širi spektar pokazatelja koji se tiču i zaštite okoliša i brojnih drugih segmenata kvalitete života u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujući europskim fondovima u izvješću je isto tako istaknuto da su brojne realizirane stvari putem europskih fondova. Ja ću istaknuti samo neke od povezivanja juga Republike Hrvatske pelješkim mostom, zračnom lukom Dubrovnik, 22 luke koje su nastale diljem Jadrana i koje su realizirane upravo iz kohezijskih fondova, odnosno fondova EU. 450 autobusa, trećina škola koja je realizirana, odnosno energetski obnovljena uz pomoć europskih fondova. Preko 1000 projekata projekata energetske učinkovitosti, javnih i višestambenih zgrada, brojni napredci po pitanju odvojenog prikupljanja otpada, preko 75% svih jedinica lokalne samouprave je opremljeno posudama za odvojeno prikupljanje. 23 bolnice su obnovljene, odnosno dnevne bolnice u kojima infrastrukturno su obnovljene, opremljene preko 1000 ambulanti, preko 140 kulturnih i prirodnih lokaliteta u Republici Hrvatskoj koji su valorizirani, odnosno obnovljeni, modernizirani koji sada imaju svoju punu funkciju i doprinose i rastu i razvoju turizma i na kontinentu prije svega. U poduzetništvu preko 6000 poduzetnika direktnu potporu, preko 40 poduzetničkih inkubatora diljem Hrvatske i još toliko poslovnih zona, 60 vodnih aglomeracija koje su realizirane. Dakle, sve je to jedna kartica konkretnih outputa europskih fondova koji su realizirani, od kojih smo mi imali koristi u zadnjih 10 godina. To su samo neke. Popis je puno, puno veći ali evo i o tome nastojimo izvještavati

nego što bi bio da nemamo dostupnost fondova EU, tako kaže izvješće, kohezijsko izvješće za Hrvatsku što dovoljno govori o snazi i važnosti samih fondova u kontekstu našeg ekonomskog rasta i razvoja i dostizanja dostizanja europskih prosjeka razvoja kada je u pitanju BDP. Kada govorimo o nepravilnostima koje se često spominju i apostrofiraju, evo imali smo prilike čuti i prije od zastupnice Glasovac. Napominjemo da nepravilnosti koje se dešavaju u sustavima europskih fondova nisu automatski i same prijevare, da u razdoblju od početka financijskog razdoblja znači sedma, trinaesta, pa onda četrnaesta, dvadeseta uredskom Uredu za borbu protiv prijevare prijavljeno je 533 slučaja. To je također sadržano ovdje u izvješću i napravljena je statistika, piše koliko i kakvih slučajeva od čega je zatvoreno njih 47% do sada. Ono što je važno napomenuti, ako usporedimo ovo izvještajno razdoblje sa prethodnim došlo je do smanjenja ukupnog iznosa nepravilnosti u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Što se tiče samih administrativnih kapaciteta koje su također vrlo važan segment provedbe europskih fondova trenutno u sustavu radi 2160 osoba diljem ministarstava i agencija koje tvore sustav europskih, za provedbu europskih fondova. To je po sadašnjim izračunima 78% svih potreba sukladno analizama radne opterećenosti da kontinuirano radimo na tome da se zadržavaju ljudi u sustavu i prekvalificiraju i dodaju ljudi u sustav koji će raditi na europskim fondovima. Obzirom na veliku količinu sredstava koja je Hrvatskoj stavljena na raspolaganje potrebno je da imamo educirane i kvalitetne kadrove koji to mogu provoditi. Zato i radimo u suradnji sa Državnom školom za javnu upravu na sustavu izobrazbe, edukacije koju su obvezni prolaziti svi zaposlenici sustava upravljanja i kontrole europskih fondova. Samo od 2022. godine 32 modula je napravljeno sa 1114 polaznika koji su prošli te obvezne edukacije. Uz to i aktivnosti Središnje agencije za financiranje i ugovaranje koje također rade upravo sa tim ciljem jačanja kapaciteta i obuke kadrova koji onda mogu preuzimati odgovorne funkcije u samome u samome sustavu. Vezano za novo financijsko razdoblje 2021.-2027. drago nam je, ponosni smo što smo kroz pregovarački proces uspjeli nikada snažnije, nikada više vezati europske fondove upravo za ona područja sa razvojnim potencijalima koja trebaju ta sredstva i kao nikada do sada zapravo definirati 1,9 milijardi ulaganja, fokusirati prema tim posebnim teritorijima. Tu prije svega mislim na 680 milijuna eura za 22 grada koji su pravilno raspoređeni diljem Hrvatske, 150 milijuna eura posebno za otoke koje nikada nismo imali takvu posebnu alokaciju za otoke, za potpomognuta i brdsko-planinska područja 470 milijuna eura za ulaganje u cijeli niz mogućih sektora koji će evo nadamo se doprinijeti daljnjem smanjivanju razlika između onih najrazvijenijih, odnosno grada Zagreba kao naše najrazvijenije regije i ostalih regija u Republici u Republici Hrvatskoj. Tako da evo ono što nas sada očekuje u razdoblju koje je pred nama raspisivanje poziva prema našim operativnim planovima čak je 80 poziva u samoj pripremi. Tu je 1,9 milijardi eura vrijednih, očekujemo još jedan veliki investicijski ciklus koji će biti upogonjen europskim fondovima koji je ispred nas i nadamo se nastaviti te visoke stope rasta koje smo imali posljednjih nekoliko godina i da će donijeti puno toga pozitivnoga i dobroga razvojnoga što je u razdoblju pred nama svim hrvatskim regijama. Najveći dio ulaganja će ići na zeleno i digitalno, ali kažem opet sa jednim velikim teritorijalnim pokusom na ona područja koja imaju razvojne izazove i koji moramo ostvariti razvojne potencijale. Dakle, da zaključim u promatranom razdoblju, odnosno drugoj polovici 2022. nastavljen je pozitivan rast ugovaranja projekata, plaćanja. Dakle, dinamika je po svim segmentima vidljiva da ide naprijed i da se ide prema kraju financijske perspektive sa pozitivnim saldom, odnosno sa iskorištavanjem svih sredstava koje su nam stavljene na raspolaganje što je naš naravno krajnji cilj. U posljednje dvije godine vidljiv je značajan uzlet pozitivnim rezultatima plaćenih i ovjerenih sredstava koje zapravo znači uspješnu provedbu ugovorenih projekata i konačnu uplatu sredstava iz proračuna EU u proračun Republike Hrvatske u razdoblju, dakle ovom koje je iza nas Hrvatska je zahvaljujući tome u plusu 10,88 milijardi eura i ovim rezultati pokazuju da radimo dobro i da smo na dobrom putu da u potpunosti iskoristimo potencijal europskih strukturnih investicijskih fondova strateškim ulaganjima usmjerenima na jačanje gospodarstva, socijalne i teritorijalne kohezije. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo više, ministre možete se vratiti na mjesto. Imamo više replika. Prvi je poštovani zastupnik Begonja. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre vidimo da u predmetnom izvještajnom razdoblju 2022. godine došlo je do rasta svih financijskih pokazatelja od ugovaranja projekata, plaćanja, ovjere, doznake sredstava od strane Europske komisije. Također i Vlada Republike Hrvatske provodi i niz programa kojima potiče ravnomjeran regionalni razvoj i područja sa razvojnim posebnostima kao što su potpomognuta područja, brdsko-planinska, otoke. ministre kakvi su planovi Vlade za, u pogledu budućega ulaganja u smanjenje regionalnih razlika posebno kad govorimo u kontekstu nove višegodišnje financijske omotnice, ali i iz nacionalnih programa. Hvala. **Reiner, Hvala vam lijepo zastupniče Begonja na pitanju. Pa evo mi smo odlučni u tome da uistinu nikada snažnije provodimo programe iz konteksta, iz politike regionalnoga razvoja i zbog toga smo upravo osmislili cijeli niz programa. Kada gledamo samo nacionalna sredstva kojih je više nego ikada do sada 9 ukupno programa, ukupno na godišnjoj razini koja vrijedi preko 40 milijuna eura dakle koji dođu kao jedan poseban vid specifično namijenjenih programa, prije svega, općinama i gradovima u ovim posebnim područjima, a koja dolaze uz EU fondove kojih je, isto tako, nikada više. Ono što vidimo kao rezultat, da se temeljem toga i smanjuju određene razlike između teritorija, između najrazvijenijih i najmanje razvijenih regija u Hrvatskoj, što pokazuje izvješće Nacionalne razvojne strategije i naš je cilj dakle nastaviti u razdoblju pred nama snažno zagovarati ovu politiku i snažno zagovarati programe sa regionalnim karakterom, kako bi omogućili ujednačeni regionalni razvoj, da se podižu standardi u onim krajevima koji to trebaju više, recimo … .../Upadica: Hvala./... … od onih urbanih i razvijenijih sredina. Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. U vašem izvješću navodite da slijedom približavanja završetka Financijske perspektive 2014.-2020. razmatrate nekoliko varijanti osiguravanja sredstava za dovršetak projekata koji se neće završiti do 31.12.2023., nažalost bit će dosta takvih projekata, posebice infrastrukturnih i navodite da ćete za takve projekte osigurati nastavak putem tzv. faziranja ili dovršetka nacionalnim sredstvima. Moje pitanje vama je budući da smo mi kao oporba podnijeli na državni proračun gotovo 500 amandmana, podnijeli smo amandmane i na rebalans državnog proračuna, mogu reći da je 99,9% amandmana odbijeno, za obrazloženje odbijanja svakog od tih amandmana bilo je da se nema novaca u državnom proračunu, da nedostaje nacionalnih sredstava. Na koji način onda planirate i gdje su ta nacionalna sredstva kojima ćete osigurati nastavak provedbe tih projekata? Poštovani ministar Erlić. prijelaze određene projekte iz jedne financijske perspektive u drugu financijsku perspektivu, kao odgovorni upravitelji fondovima EU odnosno sustavom upravljanja i kontrole EU, fondovima EU. Mi smo predvidjeli, naravno, da će biti i situacija da pojedini projekti neće biti završeni od cijelog niza, dakle od, samo iz kohezije ima preko 12,5 projekata koji se realiziraju. Trenutno ih je u realizaciji u ovome trenu do kraja godine, koji se trebaju realizirati oko 1500 do 2000 projekata koji se realiziraju. Sigurno je da neki projekti neće moći zbog niza okolnosti koji su legitimni i mogu se dogoditi kod provedbe projekata, to znamo iz iskustva, da se neki neće završiti odnosno da će oni veći, za njih je predviđeno faziranje, dok za ove manje projekte nije predviđeno faziranje nego će im se omogućiti u većini slučajeva da mogu nastaviti provedbu svojih projekata i iza

Gradi se diljem Hrvatska, nema kraja i od onih slabije razvijenih do ovih naprednijih dijelova RH u kojem, nema općine i grada i županije u kojem nema niza strateški i bitnih projekata za razvoj i poboljšanje kvalitete življenja i ostanka ljudi na tim područjima. Ono što me zanima, vidjeli smo u izvješću kolika je ta apsorpcija, kolika je alokacija, kolika je iskorištenost i koliko je tih sredstava do sada ovjereno. Ono što me zanima, ovo naredno razdoblje od 2021. do 2027., rekli ste na što će se u biti ti projekti bazirati, u kojeg neke 3 glavne grane, ali evo, zanima me, što očekujete da ćemo, da li ćemo biti još uspješniji iako će do ovoga biti realno teško, možemo biti uspješniji, ali evo, vaše mišljenje pošto smo već u 2023., kako to napredujemo? **Reiner, Hvala vam lijepo na pitanju. Dakle mislim da ćemo biti, obzirom na sva stečena iskustva, obzirom da je ovo prva naša financijska perspektiva, da smo educirali i razvili kroz sustav cijeli niz ljudi koji se sada bave, ima adekvatna iskustva, kao i institucionalno jedno znanje podignuto na jednu puno višu razinu nego u trenutku kad smo tek ulazili u EU i razvijali sustav EU fondova. Smatram da ćemo biti kudikamo zreliji i kvalitetniji, prije svega u 2 ključna cilja, to je u kontekstu definiranja samih procedura i apsorpcije sredstava, da ćemo biti efikasniji, brzina, jednostavno, birokracija, itd., a a drugo je pametno usmjeravanje sredstava, dakle ovo je naša druga financijska perspektiva, puna, kažem, i mi u njoj imamo više dostupnih sredstava zapravo, skoro duplo više nego što smo imali, više od duplo više sredstava nego što smo imali na raspolaganju do sada i ono što je bit, da ih usmjerimo u ona produktivna ulaganja koja će

Štovani ministre. Kada govorimo o EU perspektivi 2014.-2020., Hrvatska je ugovorila sve ono što je potrebno. Međutim, prema službenom portalu EU komisije, koja se tiče korištenja tih sredstava i apsorpcije, pokazuje se da smo mi zapravo iskoristili 71%, ali nismo iskoristili ukupno 3 milijarde i 630 milijuna eura od 12,1. Obzirom da to moramo iskoristili do 31.12. ove godine, povući, a ne ugovoriti, imamo niz projekata koje smo već naznačili da nećemo povući iz sredstava EU nego iz domicilnih sredstava, dakle tih gotovo 30%, koliko se očekuje da bude povućeno iz EU u tijeku ove godine, tako da ne iskoristimo priliku koja nam je dana jer tih 3 milijarde i 630 milijuna eura čini ogroman priliku koja nije iskorištena ukoliko tako ostane. Kolika je vaša procjena povlačenja do 31.12.? **Reiner, Željko Hvala vam lijepo. Dakle važno je razlikovati trenutak do kada mi možemo certificirati odnosno ovjeravati sredstva i isplaćivati i ovjeravati sredstva možemo do 6. mj. 2024. g., dok sami projekti odnosno računi koje daju krajnji korisnici koji provode projekte, moraju biti do 31.12. zbog odgovornog, odgovornog, kažem, upravljanja EU fondovima, mi smo omogućili preugovoranje, što je bilo normalno, to rade i druge zemlje članice, posebice kad je riječ o prvoj financijskoj perspektivi, zato imamo taj jedan buffer sredstava od 124% ugovorenih sredstava kako bi bili sigurni kad se sva izuzeća i ovi neizvršeni projekti koji se ne izvrše dovoljno dobro i dovoljno efikasno da imamo dovoljno sredstava koje možemo certificirati prema Europskoj komisiji, prema tome realizirati svih sto posto dostupnih europskih sredstava koja su nam stavljena na raspolaganje. Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre. Evo slušamo, slušajući vaše izlaganje, slušajući pitanja oporbe naravno da možemo vidjeti i osjetiti svi da su europski fondovi jedan veliki pokretač, zamašnjak razvoja. Naravno da je vrijedno spomena i to da nam je 25 milijardi eura dostupno u idućem periodu i također znamo da nam se bliži ova financijska perspektiva svom završetku. Mene zanima da li ćemo iskoristiti sva sredstva koja su nam dostupna upravo iz nje kako bi dočekali ova nova sredstva još spremniji. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Pa evo vjerujem da hoćemo. Poduzeli smo sve korake koji su nam na raspolaganju da uspijemo iskoristiti sva sredstva koja su stavljena na raspolaganje. Puno je fondova koje trenutno koordiniramo njihovu provedbu i završetak. Prema tome, trebat će jedan intenzivan napor napraviti od svih tijela u sustavu da do kraja godine i svih korisnika fondova da potroše što je moguće više sredstava u kontekstu provedbe projekata kako bi taj naš krajnji rezultat bio zadovoljavajući i kako bi iskoristili apsolutno sva sredstva koja su nam stavljena na raspolaganje. To je naš cilj i plan i vjerujem da je izvediv i provediv i evo izvješće samo potvrđuje da smo na dobrom putu da to i ostvarimo. Anamarija (HDZ)** Hvala. Evo poštovani ministre i u mom gradu i cijeloj županiji su vidljiva ulaganja iz europskih fondova od aglomeracije, kulturne baštine i svega što ste i sami nabrojali i zasigurno to podiže kvalitetu života. Željno iščekujemo nove pozive. Ali osvrnuli ste se i na ITU mehanizam čime 22 grada u novoj financijskoj perspektivi dobiva zasebna sredstva za ulaganje u revitalizaciju napuštenih braunfield objekata, kulturnu baštinu itd. Gradovi kroz ITU mehanizam imaju mogućnost integriranja sredstava iz različitih europskih fondova i to je jedinstvena prilika za te gradove. Mogu li, odnosno kako mogu ta ulaganja potaknuti cijeli regionalni razvoj i kako vidite ulogu gradova u tom procesu? **Erlić, Šime (HDZ)** Hvala vam lijepa. Evo meni je drago da smo imali prilike prije pa koliko 7 dana, prošli petak predstaviti jedno novo ITU područje, ITU grad a to je grad Požega sa svojim urbanim područjem. i najaviti, dakle projekte koji će se realizirati u okviru ovoga vrlo važnoga instrumenta za razvoj prije svega gradova, ali i gradova koji su prepoznati kao pokretači razvoja i županija i širih regija jer se u njima koncentrira sva ona ekonomska, gospodarska, društvena, kulturna i sva ostala koncentracija unutar tih samih gradova. I pokazalo se da je ITU mehanizam uistinu hvale vrijedan instrument koji smo razvili dodatno, povećali, proširili na 22 grada, sa 8 na 22. Povećali ukupnu alokaciju sredstava i omogućili sada i ovim manjim gradovima u Hrvatskoj da budu pokretači razvoja svojih županija i svojih regija i vjerujemo da će evo i Požega, ali i brojni drugi gradovi od ovih 22 biti u sljedećih pet ili šest, sedam godina oni kojima ćemo se moći dičiti sa novim realiziranim projektima, sa promjenama pozitivnima koje će se desiti u tim gradovima. Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, poštovani potpredsjedniče Vlade. Europski fondovi stvarno mijenjaju Hrvatsku i možemo reći da smo stvarno uspješni u tome. To ste sami u uvodnom izlaganju rekli sa 28 smo došli 14 mjesto. Ali da to ne kažemo samo mi, da nam kažu da se hvalite to nam kaže i Europski revizorski sud. Bili ste prisutni na sjednicama odbora gdje je sutkinja dala komparativnu analizu i dala da isto tako nema sistemskih pogrešaka u Hrvatskoj. To nam kažu u Bruxellesu na Odboru za proračunski nadzor na kojem sam bio prije nekoliko tjedana. A da imamo šta pokazati pokazat ćemo i u 9 mjesecu na konferenciji koju vi organizirate, ali isto tako na resornom odboru, Europskom parlamentu 24.10. gdje će posebna točka biti 10 godina kohezije u Hrvatskoj. Dajte još jedanput sumirajte ključne brojke apsorpcije i koliko smo mi povukli i zašto stvarno europski fondovi mijenjaju Hrvatsku? **Reiner, Hvala vam lijepo. Pa evo vi ste istaknuli upravo ove ključne europske institucije koje daju pozitivan sud o tom načinu na koji Hrvatska koristi europske fondove. Ja ću istaknuti isto tako europsku povjerenicu za kohezijsku politiku Eliz Ferreiru koja također u svojim govorima često istakne Hrvatsku kao primjer pozitivnih efekata kohezije odnosno korištenja europskih fondova, jer je upravo ovo pokazatelj da se smanjuje razlika između nas Hrvatske i europskoga prosjeka zemalja. Evo po pokazatelju i BDP-a i BDP-a per capita gdje se vidi da mi zadnjih posebice nekoliko godina je unatoč krizi izazvanoj covidom rastemo brže od prosjeka prosjeka EU. Što to znači? To znači da se efekti kohezijske politike ostvaruju u praksi, odnosno da mi hvatamo razvojni korak za onim razvijenijima od sebe. Ako nastavimo rasti u razdoblju koje je pred nama iznad prosjeka prosjeka EU to znači da ćemo uhvatiti i one zemlje članice koje su po BDP-u per capita sada ispred nas i ući u to društvo ne znam 18, 19 više

Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre kroz niz pokazatelja, brojki ukazali ste na prednosti članstva Republike Hrvatske u EU, ukazali na iskorake u organizaciji ukupnog sustava sa dobrim izgledima da se povuku sva raspoloživa sredstva. Ono što niste kazali da prednost članstva Republike Hrvatske u EU koriste i susjedne zemlje kroz programe prekogranične suradnje i prije svega BiH, Crna Gora od 13 programa prekogranične suradnje gotovo polovica novca je rezervirana za ovu trilateralu ukupno u sadašnjoj financijskoj perspektivi nešto oko 118 milijuna eura. Slažete li se da je ovo prilika nama kroz usvajanje znanja i iskustva pozitivnih praksi spremno dočekati predpristupne fondove u BiH, jačati svijest o prednostima EU, a na neki način i izvršiti pritisak na političke elite unutar BiH radi bržih reformskih procesa i približavanja EU. **Reiner, Željko Hvala vam lijepo. Izvanredna iskustva koja Hrvatska ima sa programima prekogranične suradnje koji su i Hrvatskoj pomogli u onom pretpristupnome razdoblju zapravo da uče od onih država koje su bile članice EU i koje su jednim transferima znanja i jednom zajedničkom suradnjom na projektima omogućeni jedan financijski okvir unutar kojega su mogli razvijati svoje projekte u brojnim područjima, polučuje iznimno kvalitetnim rezultatima, brojnim educiranim ljudima, ima samo pozitivne efekte na Hrvatsku. To je ono što isto tako koristimo i pomažemo BiH, u tom kontekstu i svojim sugestijama, savjetima i pomoći pružamo kontinuiranu podršku u tom kontekstu. Sad je trenutno otvoren poziv kojim će se realizirati projekti suradnje između Hrvatske, BiH i Crne Gore u razdoblju koje je pred nama, a projekti će se prijavljivati do kraja ovoga mjeseca i vjerujemo da će to biti još jedan dodatni poticaj i podrška ovoj suradnji, zajedničkoj kojima će se realizirati cijeli niz projekata na obostrano zadovoljstvo i potaknuti taj … .../Upadica: Hvala./... … put BiH prema EU koji žarko zagovaramo. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre sa suradnikom. Neosporno je kako su benefiti iz EU fondova nebrojeni. Njihov utjecaj na našu ekonomiju i društvo su javno vidljivi u svakom pogledu. Diljem Hrvatske se provode brojni projekti ulaganja, kako u kulturnu baštinu, tako i u lučku infrastrukturu i obrazovanje. Stoga je sasvim razvidno kako je uspješnost korištenja 11,3 milijarde eura iz EU fondova doprinosi našem gospodarskom rastu i razvoju. Na tom tragu, možete li, molim vas, reći kako trenutno stojimo sa iskorištenosti fondova? Zahvaljujem. Dakle sada smo na 85, hvala vam lijepo, na 85% isplaćenih sredstava iz EU, 124% ugovorenih, oko 70% certificiranih i do kraja godine moramo dakle svi dakle svi projekte, završiti sve projekte kako bi se moglo nastaviti sa isplatama prema krajnjim korisnicima i certificiranjem sredstava i vjerujemo da ćemo, evo iskoristiti svu, sva sredstva koja smo stavili na raspolaganje u iznosu od 11,33 milijarde eura i da će prema tome to značiti jednu uspješnu

Poštovani ministre, u vašem izlaganju naveli ste neke ključne infrastrukturne projekte koji jesu značajni za razvoj Hrvatske, to je neosporno, poput Pelješkog mosta, međutim, mi moramo koristiti i fondove EU da bi poboljšali standard naših građana. Stoga se ne smije i ne može dogoditi ono što se događa u ministarstvima, a to je da se po nekoliko mjeseci čeka, primjerice, raspisivanje natječaja za širenje mreže socijalnih usluga u zajednici gdje centri, prihvatilišta za beskućnike kojima ugovori istječu, ne znaju hoće li novi biti i kada raspisani. Mi u ovome trenutku imamo 2000 beskućnika u Hrvatskoj sa ozbiljnom tendencijom tog porasta, u riziku su posebno osobe starije od 60 godina i procjena je da je 10 tisuća osoba u riziku od beskućništva. nemaju drugog izbora nego ići u prihvatilišta koja višestruko imaju manje smještajnih kapaciteta kako bi dobili odjeću, hranu i mogućnost za resocijalizaciju društvene zajednice. Stoga apeliram na vas da ministarstva ne spavaju nego da rade svoj posao, tamo gdje su stvari samo tehničke prirode.

u pogledu i socijalne politike i Europskog socijalnoga fonda i Europskog socijalnog fonda+ rezultirali pozitivnim pomacima u tom dijelu odnosno iznad, došli smo do iznad, bili smo ispod prosjeka, sad smo iznad prosjeka EU po pitanju rizika od stope siromaštva i socijalne isključenosti, prema tome, to je jesan pokazatelj da idemo dobrim putem. Što se tiče ovih administrativnih kapaciteta, mogu prihvatiti jednu pozitivnu kritiku da trebamo biti brži u kontekstu objave svih poziva, slažem se, naveo sam prije da je naš operativni plan izbaciti, da se tako izrazim, od preko 80 poziva samo u sljedećih godinu dana vrijednih 1,9 milijardi eura, to je ogroman pritisak na sami kapacitet sustava europskih fondova, ali jedna velika pozitivna investicijska poluga za Hrvatsku i slažem se, moramo biti brži, a za to su potrebno adekvatno educirani i kvalificirani ljudi i više njih, Hvala vam lijepa. se ne čuje./... ali žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ, najprije? Ne. Može. Onda dobro, onda ćemo tako riješiti. Evo, izvolite. **Pavić, Marko Predmetno izvješće smo ispravili na odboru i kao takvi jednoglasno smo ga poduprli i predlažemo HS-u da ga usvoji. Hvala. Dobro. Hvala, hvala, hvala lijepa. Onda ćemo odmah otvoriti raspravu i u ime Kluba zastupnika HDZ-a će govoriti poštovani zastupnik Marko Pavić, izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Uvaženi ministre, državni tajniče. Pa zadovoljstvo mi je danas u ime Kluba zastupnika HDZ-a još jedanput podsjetiti važnost EU fondova za razvoj Hrvatske i upravo često imamo i premijer koji izvješćuje sa europskih vijeća Sabor i gdje su EU fondovi česta tema, ali ono .../nerazumljivo/... vrijednost EU je upravo da smo unija vrijednosti. Unija vrijednosti gdje baštinimo od standarda demokratizacije, ljudskih prava do toga da želimo našim građanima osigurati bolji život. EU fondovi su jedan od glavnih motora na koji način EU politike mijenjaju Hrvatsku, EU fondovi nude bolju Hrvatsku, mijenjaju je nabolje, to smo najviše vidjeli u godinama krize kada je bio covid kriza, kada smo dobar dio sredstava za potpore našim radnicima uspjeli isplatiti iz EU fondova. To smo vidjeli i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti koji je Hrvatska dobila 10 milijardi eura na raspolaganje među top, ja mislim 2 zemlje po udjelu BDP-a. To smo vidjeli po svim projektima koji se provode, on Pelješkog mosta kao trajnog spomenika ove prve proračunske omotnice

a posebice sam ponosan na ono što smo i u krizi vidjeli, a to je smanjenje uloga EU fondova, u smanjenju socijalne frakture naših građana i kada ministar kaže da rastemo brže od prosjeka EU, treba istaknuti da u mandatu ove Vlade sa 61 na 72% prosjeka EU raste nam i BDP, ukupno od 11,3 milijarde eura, ja vjerujem da neće biti eurocenta koji nećemo iskoristiti. Zašto to vjerujem? Zato što smo do sad nadugovorili 124% i 85% sredstva je već isplaćeno. Hrvatska je već sada preko 11 milijardi eura u plusu uplaćenih sredstava u hrvatski proračun, napredovali smo i po listi Cohesion Data govori da smo se pomaknuli s 28. na 14. mjesto, osiguravamo da je i svi fondovi, vidjeli smo, bilo je toliko kritika da nećemo uspjeti iskoristiti Fond solidarnosti, 1,4 milijarde eura je ugovoreno i sva, svaki cent od milijarde i 3 milijuna eura je iskorišteno. Da uspješno koristimo EU sredstva, to govore i strane institucije, postoje 4 razine kontrole, od samog ministarstva kao upravljačkog tijela, koordinacijskog tijela, ARPE, revizora EU iz Bruxellesa i Europskog revizorskog suda i zadovoljstvo mi je da jednom godišnje imamo priliku raspraviti u Saboru izvješće Europskog revizijskog suda koji upravo naglašava uspješnost Hrvatske u povlačenju EU sredstava. To je bilo rasprava i na Odboru za proračun, to je bilo rasprava za proračunski nadzor prije nekoliko tjedana u Bruxellesu, a zadovoljstvo mi je da sam mogao i ugostiti u Hrvatskoj g. Omarjeeja, predsjednika Odbora za regionalni razvoj EP-a i da upravo smo usuglasili da će 10 godina korištenja EU fondova i kohezijske politike biti jedna od točka službenog zasjedanja njegovog odbora 24.10. u EP-u, a ja vjerujem i na .../nerazumljivo/... visoke konferencije koje ministar organizira u 9. mjesecu da ćemo moći itekako se pohvaliti sa fondovima. Prema tome, fondovi jako dobro idu, koristimo ih, imamo znanja, a tek smo prva omotnica. Što nas slijedi dalje? Do 2030. imamo na raspolaganju 25 milijardi eura različitih fondova i ono što je upravo zadovoljstvo da dobar dio tih sredstava ide našim gospodarstvenicima, dakle s jedne strane jačamo kompetitivnost našeg gospodarstva, bilo kroz zelenu ili .../nerazumljivo/... s druge strane jačamo gospodarski sektor i zadovoljstvo je da je jučer ili prekjučer usvojen i Chips Act odnosno Akt o čipovima koji će osloboditi određena dodatna sredstva za centre kompetitivnosti u poluvodičkoj industriji čipovima i ja vjerujem da će jedan od takvih centara naći prostora da bude u Hrvatskoj jer takvi projekti i takve politike su projekti koje dalje želimo u budućnosti i koji će osigurati radna mjesta za naše naše mlade, koji će osigurati dobro plaćena radna mjesta za njih. I upravo stoga veseli iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iskoristili već 40%, dakle od 5,5 milijardi eura bespovratnih sredstava, 2,2 milijarde su povućene, 3. rata ide uskoro i po brzini povlačenja smo 3. u EU, iza Italije i Španjolske. Fond solidarnosti smo iskoristili u potpunosti, a nova omotnica odnosno sedmogodišnji proračun ide u svoju implementaciju i vjerujem da ćemo omotnicu '21.-'27. koji ovo Izvješće pokriva iskoristiti u potpunosti, a omotnicu 20, odnosno a omotnicu 2021.-'27. uspješno krenuti koristiti. Bilo je pitanja isto tako oko faziranja projekata, ministar je jasno istaknuto da je to apsolutno normalno i da neki projekti koji su većeg obima, pogotovo građevinski projekti, recimo, jedan od najvećih projekata ulaganja u hrvatsku znanost, OZIP na Institutu Ruđer Bošković, naravno da treba po nekoliko godina da se implementiraju, ali zato postoje više nego izdašna sredstva iz nove omotnice. Kada usporedimo koliko smo imali u pretpristupnom periodu, imali smo otprilike 150 milijuna eura godišnje, u prvoj omotnici smo imali 10 puta više, milijardu i pol, a sada, kada ovih 25 eura podijelite na 7-godišnji period, dakle preko 3 milijarde eura imamo godišnje na raspolaganju. iščekuje desetljeće razvoja i apsolutno vjerujem da ćemo do 2030. g. koristeći ova sredstva doseći prosjek, standarda BDP-a EU, a isto tako da ćemo na pametan način iskoristiti sredstva za projekte koje otvaraju budućnost našim mladima i stvaraju visoko radna mjesta, a s druge strane, iskoristiti EU sredstva za smanjenje socijalne frakture i za smanjenje i pomaganje onim našim najugroženijima koji su u riziku od siromaštva, a to su i naši umirovljenici i osobe s invaliditetom i sve one ranjive skupine i upravo EU fondovi su tu maksimalno za njih gdje veseli i brojka da imamo za 348000 smanjenja broja u riziku od siromaštva u zadnjih u zadnjih 7 godina. Sveukupno čestitam ministru na svim uspjesima. Kohezijska politika je donijela Hrvatskoj i klub HDZ-a poduprijet će ova izvješća. Hvala vam Sada ćemo zastati sa raspravom o ovoj točci s obzirom da je prošao jedan sat i krenut ćemo na iznošenje stajališta u ime klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika.

U ime Kluba zastupnika FOKUS-a i Reformista govorit će poštovani zastupnik Damir Bajs. Izvolite.

u ime Kluba zastupnika HDZ-a će govoriti poštovani zastupnik Marko Pavić, izvolite.

U ime Kluba zastupnika FOKUS-a i Reformista govorit će poštovani zastupnik Damir Bajs. Izvolite.

u ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Sanja Radolović ponovo. Izvolite.

Sad ćemo se vratiti našoj točci o Izvješću o korištenju europskih strukturnih investicijskih fondova i u ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Sanja Radolović ponovo. Izvolite. Zahvaljujem još jednom poštovani potpredsjedniče. Morat ću se sad iz filma brodogradilišta prebaciti na EU fondove, ali zapravo bilo bi puno lakše kada bi i mogli dobar dio naše brodograđevne industrije financirati kroz EU fondove što nam na žalost politika državnih potpora za koju smatram da je potpuno neuređena, a ne samo kod nas nego i ono što nam je EU nametnula, da pitate nekog što je zapravo politika državnih potpora. Mislim da vam nitko ne bi znao čak i oni koji se detaljno bave time. No da se vratim na samu tematiku izvješća korištenja europskih strukturnih investicijskih fondova, strukturnih instrumenata EU, instrumenata predpristupne pomoći. Ono što u čemu je zaista vidljiv napredak to jest u ugovaranju sredstava apsolutno. Ugovorili smo vidi se na dan 31.12.2022. čak 121,76% od ukupno dodijeljenih sredstava. Međutim, evidentno je, a možemo reći i malo zabrinjavajuće s obzirom da nam se bliži kraj programskog razdoblja, 31.12.2023. g. i i dalje je evidentna, iako je poboljšana malo, ali i dalje je evidentna problematika ovjerenih i isplaćenih sredstava korisnicima, a i sami znamo da zaista 31.12., onaj ključni moment kada to moramo napraviti, odnosno ostaje još nekakvih 6 mjeseci za provođenje financijskih isplata kao takvih. Također, ono što sam spomenula i u replici ministru, mislim da zaista vodimo trku s vremenom vezano za faziranje projekata ili dovršetak projekata nacionalnim sredstvima koji neće se uspjeti završiti do 31.12.2023. g., vidjeli smo da je velik broj projekata u provedbi, pa bi ja, evo, zamolila i ministra ako mi može još detaljnije reći u kojim dakle se instrumentima radi, teško je za vjerovati, posebice, da će sami proračunski korisnici jedinice lokalne i regionalne samouprave, ustanove kojima su osnivači resorni ministarstva i država, moći na ionako možemo reći, minimalnim sredstvima kojima opstaju da će moći i sufinancirati dovršetke ovih projekata svojim sredstvima, pa me zanima da li postoji kakva linija koju se ide dogovarati kroz HBOR ili nekakve druge kreditne institucije kao takve. Ono što također, trebam svakako tu spomenuti jesu sami korisnici sustava. Korisnici u sustavu, kao i njihovi rezultati samih projektnih aktivnosti su zapravo glavna svrha i osnova zbog čega se projekti i prijavljuju, a kao takvi implementiraju. Činjenica je da danas korisnici, govorili smo jako puno o financijskim korekcijama, sa sumnjom na nepravilnosti, međutim, činjenica je da se danas korisnici apsolutno ne mogu zaštititi. Primjerice, ako izvođač se radi o nekakvom infrastrukturnom projektu, korisnici ne znaju da je sve pošlo za njih u redu dok posredničko tijelo razine 2 iliti kontrolno tijelo ne odobri njihov zahtjev za nadoknadu sredstava, a on po ugovoru koji već ima koji podliježe Zakonu o obveznim odnosima, mora već platiti tog izvođača, projektanta, stručni nadzor, voditelja projekta građevinskog i onda imate situaciju da korisnici znaju dobit financijsku korekciju, ne znam, godinu, godinu i pol dana nakon završnog izvješća i nakon što su oni već platili projekta i nadzor i izvođača i što im onda jedino preostaje jer smatraju, naravno, da nisu krivi, a ja ću ponovit da dobivanje odluka o korekciji, štoviše i dapače, ne znači da je korisnik bespovratnih sredstava počinio nekakvu nepravilnost, sumnju na korupciju. Imate situaciju, ako pogledate izvješća i brojke da postoji cijeli niz projekata koji uopće nisu dobili financijsku korekciju, a poslije je djelovanjem OLAF-a ili Ureda europskog javnog tužitelja utvrđeno da je na tim projektima bilo daleko više korupcije, prijevara, nego što je bilo, na, primjerice, projektima koji su dobili korekciju zbog po preporukama kontrolnog tijela, pogrešnog tumačenja Zakona o javnoj nabavi. Zašto kažem pogrešnog tumačenja Zakona o javnoj nabavi i zašto kontrolnog tijela? Pa jer i dalje nismo riješili osnovan i krucijalan problem, vidim da ovdje u Izvješću se navodi mreža koordinatora iz područja državnih potpora i mreža za upravljanje nepravilnosti, kao i mreža iz područja javne nabave, koji zajedno bi trebali sudjelovati i osigurati bolje i učinkovitije postupanje svih tijela u sustavu upravljanja i kontrola. Ono što mene zanima, a vjerujem i sve ostale korisnike u ovom području, zbog čega mi imamo toliko različitih tumačenja Zakona o javnoj nabavi? Kada korisnik pita da mu protumači Zakon o javnoj nabavi jedino ono tko bi trebao, to je Uprava za sustav javne nabave u sklopu Ministarstva gospodarstva, dobije jedno mišljenje. Ako pogledate uputu o tumačenju Zakona o javnoj nabavi SAFU-a, imate potpuno druga tumačenja i tako vam korisnik luta, dok onda je dođe ARPA, dok ne dođe OLAF ili sam korisnik dobije financijsku korekciju i onda, što mu preostaje? Jedino što mu preostaje je pisanje prigovora. Tu dolazimo do jedne druge stvari, da, korisnici bespovratnih sredstava će dobiti korekciju, ako vam i jedan zarez, vjerujte mi, nije dobro napravljen, u primjerice, dokumentaciji o javnoj nabavi, poslije u ex postu, dobit ćete korekciju, niste ni trepnuli. što ako primjerice, kontrolno tijelo ne obradi zahtjev za naknadu u roku od 30 dana? Što ako upravljačko tijelo ne riješi prigovor korisnika u roku 90 dana? A ne, korekcije prema tijelima u sustavu upravljanja i kontrole vam ne postoje. Jedino što postoji trenutačno je to da su korisnici bespovratnih sredstava u potpunosti nezaštićeni, kako Zakonom o obveznim odnosima, tako i cijelim, cijelim zakonodavnim okvirom koji je na snazi u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova. Ono što bi također, trebala reći, htjela reći, a to stalno ponavljam, naravno da su nam najveći problem kadrovi. Meni je drago što je ministar u nekoliko navrata to prepoznao, što ne gura glavu u pijesak, šta je potpuno svjestan da korisnici danas, posebice u, navest ću evo, kao primjer, SAFU koji stalno navodim, ima izuzetno niske plaće, a to su ljudi koji vode zaista teške višemilijunske infrastrukturne projekte, komplicirane i naravno da kada steknu nekakvo iskustvo nakon 2, 3 godine odlaze u privatne konzultantske kuće gdje mogu ostvariti do 3 3 puta višu plaću i to je problem za koji nemamo čarobni štapić i činjenica je da nam danas, po procjenama, zaista nedostaje 300, 400 ljudi u cijelom sustavu da bi to sve moglo bolje funkcionirati. Međutim, ono što još moram spomenuti osim pogrešnog tumačenja Zakona o javnoj nabavi odnosno lutanja korisnika od jedne do druge institucije i tumačenja istoga, a riskiraju financijsku korekciju, kao i problema sustave kadrova, to je još jedna problematika, a to je da, vidjeli smo, ove 25 milijarde s kojima se premijer jako voli hvaliti su dio i NPOO-a, dio su i višegodišnjeg financijskog okvira, činjenica je da ako pogledate malo natječaje da natječaja imamo trenutačno samo iz NPOO-a, natječaji iz ESI fondova kao da stoje. Zašto? Vraćamo se na kadrove. Nema dovoljno ljudi za provedbu svega toga, a još je u završetku 2014.-2020. i mi ćemo opet doći u situaciju da ćemo onda navrat-nanos raspisivati sljedeće ili one godine nakon natječaja i da će se onda korisnike požurivati, ajde vi brzo isprojektirajte, ajde vi brzo provedite nabave, za radove, za nadzor, za voditelja projekta i naravno da sve onda to skupa poprilično bude traljavo i ofrlje odrađeno, a uvijek će biti isti kod kontrolnih tijela, koliko god korisnicima imali vremena manje na raspolaganju. Što se tiče NPOO-a, ja svakako moram reći da smatram da je napravljena jedna velika greška što je to dano Ministarstvu financija s obzirom da korisnici to, poprilično i ne razumiju, i dalje misle, ovoga, da je za to nadležno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, što je po mom sudu i trebalo biti jer smo ovako napravili zaista jednu zbunjujuću situaciju i korisnici u cijelom, između, zaista lutaju između svih tih tijela koji su zadužena, kako za NPOO, kako za ESI fondove, a što se tiče samog NPOO-a, e tu moram također, reći par kritika. Uporno ponavljam onaj natječaj za digitalnu transformaciju, zelenu tranziciju i dalje se ne miče s mrtve točke, odnosno poslane su nekakve službe ne objavi, .../Govornik da će biti odabrano nekoliko projekata, da je alokacija višestruko premašena, ali apsolutno smatram da je neprihvatljivo da se preko godinu i nešto dana korisnicima uopće ne odgovara na upite. Drugo, vidjeli smo jednu traljavost po pitanju provedbe natječaja u Ministarstvu turizma, gdje je čak 15-ak velikih hotelskih tvrtki eliminirano iz natječaja. Radi se o natječaju 135 eura vrijednom, a sve zbog čega, vraćamo se opet na problematiku softvera. Očito da konstantno imamo problem u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova kao NPOO-a sada sa softverima. Malo nije radio sustav e-Fondovi, pa je radio, pa smo uveli novi sustav za NPOO, a opet korisnici ispaštaju i lutaju u svemu tome. Također, moram pohvaliti udrugu Glas poduzetnika koji su ministru i predstavili nekakve preporuke za poboljšanje cijelog sustava kontrole i upravljanja, budući da i sami znate da trenutačno EU fondovi pokrivaju čak 70% javnih ulaganja u RH, to je važno da građani znaju, dakle da se manji dio zapravo trenutačno javnih investicija i ulaganja pokriva iz državnog proračuna, a veći dio ide iz EU fondova i zato je dužno da imamo dobro kapacitirana sva upravljačka tijela, da imamo dobro kapacitirana sva posrednička tijela, kao i kontrolna tijela i ljudi da budu zadovoljni koji rade u tim tijelima. Udruga Glas poduzetnika tako je ministarstvu dana preporuke, odnosno upravljačkom tijelu s kojima se apsolutno i u potpunosti slažem, da je neophodna dakle pravovremena najava o proširenim informacijama o natječajima, što do sada zaista, moram reći da nije bio slučaj i u velikoj većini situacija godišnji plan natječaja, indikativni dosta kaska, a ako pogledate na nekakvim pozivima u tom indikativnom planu objave niti nema podataka, nego stoji da će se dodatno ažurirati. Također, što se tiče same evaluacije projekata, imamo niz primjera gdje metodologija i dalje nije jasna, je, kakav se sustav bodovanja aktivira tu, po kojoj metodologiji se provodi, ja se zaista nadam da će u budućim natječajima iz EU fondova to biti riješeno i da će korisnici prilikom prijave imati točno jasne postavke metodologije, evaluacije, ocjenjivanja samih projekata. Što se tiče produljenja roka prijave na natječaj, pa mislim da svakako cijeli postupak treba biti izuzetno transparentan da bi korisnici koji su prijavili već projekt ili koji su iskazali interes, da bi svakako trebali automatski dobiti obavijest o bilo kakvoj izmjeni i bilo kakvom produljenju roka. Ono što također, smatram rok za rješavanje prigovora, kao i ostale sve procedure koje trebaju biti u cjelokupnom sustavu upravljanja i kontrole, ako korisnici moraju poštovati sve rokove, smatram i da kontrolna tijela, posrednička tijela trebaju poštovati rokove, ja znam da nije lako, znam da nema dovoljno ljudi, ali vjerujte mi i da među korisnicima koji prijavljuju projekte, također, isto su neki kadrovsko, možemo reći, podkapacitirani i vuku kraj na kraj i kako da završe te projekte, ali eto, nekako se snalaze pa tako svakako smatram da rok od 90 dana bi trebao biti dovoljan za rješavanje prigovora korisnika kao takvih. Što se tiče financijskih korekcija, apsolutno i stvarno mislim da nam je prijeko potrebna jedna javno dostupna baza gdje će korisnici moći vidjeti zbog čega je netko dobio korekciju i naravno, uz poštovanje GDPR-a, ne navođenja imena korisnika, itd., ali upravo kako bi smanjili te financijske korekcije koje korisnici, ponavljam, najčešće dobivaju zbog pogrešnog tumačenja Zakona o javnoj nabavi. Također, retroaktivna primjena pravila ne bi trebala postojati. Dakle nova pravila ne bi smjela ići na štetu korisnika i ne bi se smjela primjenjivati retroaktivno. Imate, primjerice, sad ne znam, imate firme koje su van EU-a, a nisu niti u Hrvatskoj, primjerice, u Srbiji, BiH, i sad dođe nekakva ažurirana odluka da ako ima firmu u Hrvatskoj mora imati OIB, mora se dostaviti podatak o poreznom dugu i to se sve retroaktivno onda primjenjuje na postojeće korisnike i projekte. To su nekakve situacije koje stvarno … .../Upadica: Hvala./... … moramo čim prije i promptno riješiti. Evo, zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika FOKUS-a i Reformista govorit će poštovani zastupnik Damir Bajs. Izvolite.

pred nama je Izvješće o korištenju fondova EU. Ja ću naglasiti ono što mislim da je ključno, a to je koliko smo iskoristili ovu priliku koja nam je dana. Naime, fondovi koji su ugovoreni za razdoblje financijsko od 2014. do 2020. do sad su bili najizdašniji. Ukupno nam je bilo na raspolaganju 12,1 milijardu eura. Dakle, to je ono sve što smo mogli povući u tih desetak godina. Zašto govorim desetak? Zato što je kraj povlačenja sredstava 31.12. ove godine. One novce koje ćemo moći dobiti su oni koji su fakturirani i kao takvi prikazani u projektima koji su gotovi. Projekti koji prijeđu taj rok mogu biti plaćeni ako budu gotovi do šestog mjeseca iduće godine. Ali pogledajmo malo brojke. Dakle, imamo službeni portal Europske komisije koji izvještava o povlačenju sredstava za sve članice EU, pa naravno i za RH. Od tih 12,1 milijardu eura mi smo povukli sada sa današnjim danom oko 71%. Znači 8 milijardi i 480 milijuna eura. Ali što to zapravo znači? Da 29% sredstava nismo povukli, radi se o 3 milijarde i 630 milijona eura. Kada pogledate i napravite jednostavnu matematiku, da od siječnja 2014. do lipnja 2023. godine je prošlo 114. mjeseci ispada da smo povlačili u prosjeku 74 milijona 298 tisuća eura mjesečno. Ali kada sad pogledamo ono što nam preostaje, a to je zapravo povlačenje tih 3,630 milijona eura ispada da bi mi u ovih nekoliko mjeseci mogli povlačiti mjesečno po 726 milijona eura da bi povukli sva sredstva koja su nam na raspolaganju. Kada pogledate Izvješće Europske ono što se dešava sada to je lako provjerljivo na portalu koji oni imaju ispada da mi umjesto da ubrzamo povlačenje sredstava u 2023. smo zapravo na istoj ravni. I dalje povlačimo tih 75 milijuna eura mjesečno. Ako to tako ostane u ovih narednih 6 mjeseci ispast će zapravo da smo Europskoj uniji vratili 3 milijarde eura, 3 milijarde eura koje smo vratili Europskoj uniji, a imali smo na raspolaganju je nešto što je propuštena šansa koja će se odraziti na ukupno stanje u gospodarstvu Hrvatske, ali na standard naših stanovnika. Mi danas pričamo o splitskoj aferi, aferi jedan cent u kome se govori o petnaestak milijona eura, a ovdje govorimo o tri milijarde eura koje Hrvatska ima na raspolaganju, a neće povući. Mislim da je to nešto što se ne smije olako shvatiti. Očito to nećemo stići i Vlada ova ili bilo koja druga mora ozbiljno shvatiti mogućnosti koje se pružaju i činjenicu da se ne može propuštati nešto što je ovako važno i bitno. oko dva i pol do tri posto bruto nacionalnog dohotka Hrvatske kada bi se utrošilo, govorim o novcima koji su namijenjeni za investicije. I shodno tome ovo izvješće uspješnosti korištenja naših fondova ne pokazuje da smo u tome uspjeli. Ja se nadam da ćemo barem do kraja ove godine napraviti sve što je u našoj Rekao je ministar alokacijom sredstava, prebacivanjem na nove projekte. Međutim, kad dođemo do tih 726 milijuna eura koje bi trebalo bit potrošeno, a prije toga ugovoreno kroz nove projekte ispada da je to gotovo nemoguće. Zbog čega ovih šest mjeseci nemamo povećano povlačenje to isto nije jasno, valjda je svima onima koji to vode, ja sam siguran da ministar to zna da nam polako onaj sat otkucava i sad smo pet do 12 da napravimo ono što nam je dano. Ovo je na neki način opomena svima nama. Nemojmo biti oholi u htijenju da kažemo da smo mi najbolji. Napravimo i uvid za ljude koji tamo rade, slažem se sa time ali u konačnici povucimo sredstva koja su nam dana. A projekti koji će biti završeni iduće godine u 6 mjesecu imamo niz primjera. Onaj koji je najčešće spominjan je zapravo gradnja željezničke pruge i rekonstrukcija Dugo selo – Križevci gdje ćemo izgubiti 40 milijona eura, ali to je kap u moru gubitaka mogućnosti dakle u ovom proračunskom razdoblju. hajmo napraviti što možemo do kraja ove godine i pripremimo se na novo proračunsko razdoblje na puno ozbiljniji način. Nemojmo propuštati milijarde eura koje su na raspolaganju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sad će u ime izvjestitelja završno govoriti poštovani ministar Šime Erlić. Izvolite. Hvala vam lijepo predsjedniče. Poštovani zastupnici još vas jedan put sve skupa srdačno pozdravljam. Evo dopustite da završno, u završnoj riječi samo zaključim da u promatranome razdoblju za koje se odnosi ovo izvješće o iskorištenosti sredstava europskih a to je kraj, druga polovica 2022. godine nastavljen je pozitivan rast, pozitivna dinamika i ugovaranja i isplata i certificiranja sredstava iz europskih fondova i sukladno tim trendovima koji su sada vidljivi iz izvješća u izvješće mi očekivamo da ćemo iskoristiti sva sredstva koja su Hrvatskoj stavljena na raspolaganje, a što će se vidjeti u izvješćima nakon 6 mjeseca 2024. do kada imamo mogućnost vršiti isplate i certificirati iz EU fondova. Ono što je važno naglasiti, da ovdje nije vidljivo u ovim samim izvješćima koliko ZNS-ova u sustav dolazi pa evo i odgovor samom kolegi Bajsu u tom kontekstu da je već sada taj iznos ZNS-ova značajno veći od one dostupne alokacije koju Hrvatska ima na raspolaganju, primjerice samo za ključni Operativni program Konkurentnost Konkurentnost i kohezija iz kojeg imamo 6,9 milijardi eura dostupnih sredstava, mi smo sada po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava na 7,4 milijarde eura, a planiramo biti na 7,8 milijardi eura do kraja ove godine, što će nam dati jednu sigurnost da ćemo iskoristiti cijeli taj paket, o tome se radi kada govorimo o tome da imamo pozitivnu i da vjerujemo da ćemo uspjeti ostvariti sva sredstva koja stoje na raspolaganju. Kako god govorili i s koje god strane sagledavali EU fondove, mislim da možemo kazati i sada nakon 10 godina članstva u EU da je to zasigurno jedan od najvećih koristi našega članstva, da se koristi, pozitivne priče EU fondova materijalizirane u vidu projekata realiziranih u brojnim kraju, diljem Hrvatske, praktički nema dijela Hrvatske gdje se nije nešto realiziralo iz EU fondova, gdje se nije neka neka općina, neki grad, županija unaprijedila i, rekao bih, promijenila na bolje zahvaljujući EU fondovima, fondovi su nam pomogli da u jednom kraćem vremenskom periodu investiramo i rastemo brže u ostalu na ostale zemlje, članice i prosjek EU i pomogli su nam da se, da napravimo nešto što inače inače svojim vlastitim kapacitetima trebali znatno duže vremena, vjerojatno i do nekoliko desetljeća, a sada to radimo u svega 10 godina članstva EU. Podaci u zadnjih 6 godina mandata ove Vlade govore da dobro se upravlja sa sa EU fondovima, da su značajno povećane stope apsorpcije, da smo bili na začelju EU po isplatama sredstava, a da smo sada 2023. na 14. mjestu mjestu po isplatama EU sredstava prema korisnicima, što je neovisna platforma Cohesion Data potvrdila i što dovoljno govori o tome da uspješno idemo prema kraju svoje prve financijske perspektive, što nije bilo nimalo lagano jer je cijeli niz korisnika projekata, cijeli niz procedura koji je bilo valjalo uspostaviti, ali i njihovih zasluga, svih tih ljudi koji rade u sustavu i svih ljudi koji rade na samim projektima koji su iznijeli veliki posao u kontekstu ove cijele financijske perspektive i za koju vjerujem da je jedna pozitivna, pozitivna, hvale vrijedna razvojna priča za cijelu Hrvatsku. Također, o pozitivnosti EU fondova govori i podatak koji ću ponovno apostrofirati da smo u plusu u odnosu na uplate vs. isplate iz .../nerazumljivo/... 10,88 milijardi eura što jasno i nedvosmisleno, samo u financijskom smislu govori koliko su nam fondovi zapravo važni i koliko su doprinijeli našoj financijskoj, makroekonomskoj i svakoj drugoj stabilnosti i isto tako, da je naš BDP danas 5% veći nego što bi bio da nemamo EU fondova, da hvatamo razvojni korak za onim razvijenijim zemljama jer naš BDP i BDP per capita, s njime smanjujemo razliku prema onima razvijenijima i to zahvaljujući produktivnim ulaganjima koja su se realizirala upravo kroz javne investicije iz europskih i privatne i javna, ali naravno u tom pool-u investicija je puno više javnih investicija i čiji rast nam je omogućio zapravo ove visoke stope rasta. Ono što nas očekuje je puno novih pozitivnih priča iz EU jer je ispred nas nikada više dostupnih sredstava, čak 25 milijardi eura. Ako to usporedimo sa 11,33 milijarde eura koje smo do sad imali na raspolaganju iz kojih je realizirano sve ovo što smo imali prilike vidjeti i govoriti o tome danas, onda možemo zamisliti i biti pozitivni i optimisti prema onome razdoblju koje je pred nama do kraja ovoga desetljeća, s tim na umu, sa ulaskom u Schengen, sa ulaskom u euro i tim dostupnim sredstvima EU fondova imamo pravo vjerovati da će i Hrvatska nastaviti sa visokim stopama rasta i približavati se standardu onih razvijenijih zemalja članica u svim sektorima je ostvaren napredak i realizirana su unaprjeđenja i to je evo, jedna snažna poluga razvoja koju ćemo nastaviti učinkovito koristiti i u razdoblju koje je pred nama i vjerujem, na zadovoljstvo svih koji koriste i koji su dio sustava EU fondova, ali i građana ali i građana RH koji imaju koristi od EU fondova, od novih usluga koje nastaju novih koristi, novih sadržaja, javnih i drugih, a od kojih, kao društvo rastemo i prosperiramo i vjerujem da ćemo tako nastaviti i u budućnosti. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. I došli smo do kraja današnjeg rada. Nastavit ćemo sa radom sutra u petak, 14. srpnja u 10 sati i biti će glasovanje o točkama koje smo raspravili. Želim vam ugodno poslijepodne.